u Srbiji i predstavnici vlasti, pre svega predstavnici vlasti, i predstavnici te tzv. proevropske opozicije sve probleme u našem političkom životu i u našem društvu pokušavaju da reše tako što traže pomoć od EU, od nekih tamo činovnika, bivših, sadašnjih, kako god. To zaista nije dobro.Ljudi, mi nismo maloumni, nismo maloletni, ozbiljni smo ljudi, ozbiljan smo narod. Mi moramo sami da rešimo sve probleme koje imamo unutar unutar svoje države, i kad su u pitanju izboru i kad su u pita nju bilo kakvi problemi, sad govorim iz nadležnosti Narodne skupštine.Kolega

i ne znam zašto ga tako ne nazovete. To da je to ukinuto zato što su intervenisali Vučić i Dačić, to stvarno spada u red viceva. Ali, zaista je neverovatno da ta EU tako nešto uradi, da zatvori granice čim se pojavila pandemija, a vi nama 20 godina u kontinuitetu pričate da ne postoje granice u okviru EU. Oni šta god urade, vama je to dobro, vi ćete i dalje da ih slušate.Evo, pominje se tu – pomogli su. Šta su pomogli? Zašto danas niko ne pominje koliko su nama u ovoj pandemiji pomogli braća Kinezi, braća Rusi, i materijalno i svojim stručnim prisustvom i svojim iskustvom? Ne, vi samo ono što vam kaže ta Tanja Fajon. Koga je briga šta kaže neka Tanja Fajon, koja koristi da se prošvrćka po belom svetu o trošku toga nečeg što se zove EU, što inače ne postoji? To je grupica tamo nekih činovnika,

Zahvaljujem.Ovde je sad pokrenuto mnogo tema i mnoge su od njih i važne i relevantne, samo je pitanje da li su sada, da li je ovo sada trenutak da se o njima razgovara.Krenuću od kraja. To je ova promena izbornog sistema, šta je bolje većinski ili proporcionalni. Ja takođe mislim da je potrebna reprezentativnija zastupljenost građana i veća personalizacija narodnih poslanika, što se ne postiže ovim, pogotovo ovako anonimnim listama, gde se uglavnom glasa za lidera i onda se preko toga prošvercuju i mnogi drugi.Ja bih lično, i meni bi to odgovaralo, ali nezavisno od toga šta meni odgovara, voleo da se glasa za čoveka, ali sam svestan i manjkavosti toga. Zato bi možda neki drugi saziv, u neko, nadam se, bolje i normalnije vreme, mogao ozbiljno da razmisli ili o kombinovanom izbornom sistemu, koji je pomirio neke ili otklonio neke problematične aspekte i proporcionalnog i čisto većinskog, jer jasno je da većinski radi po principu – pobednik nosi sve, a sa druge strane, kažem, i obezbedio veću vidljivost, odnosno veću subjektivnost i veće prisustvo i ulogu samog konkretnog čoveka na listi, a ne samo da bude anonimni broj na toj listi i da onda preko lidera, u suštini, uđe u parlament. Ali, to su stvari koje sada ovde, niti mi o tome odlučujemo, niti je za to trenutak.Druga

razumno, razložno, pozivao na toleranciju, iznosio argumente, u prilog, naravno, svojoj političkoj opciji i poziciji i usput neke udarce ili neke primedbe ili žaoke na račun opozicije otprilike tako, plus-minus, treba da liči ova skupštinska debata. Ali, nevolja je u tome što ja teško mogu da prepoznam u tom, bar dosadašnjem delu rasprave, njega iz nekih drugih dana, nekih drugih uloga, pogotovo neke njegove stranačke kolege.Dakle, kolege.Dakle, da je u ovom tonu, bez obzira na to što se sa mnogim stvarima izrečenim ne slažem ili ne mogu u potpunosti da se složim, da su u ovom tonu, da su tako izgledale sednice Skupštine i diskusije u Skupštini, ne bismo imali ovu političku krizu, koju ja mislim da imamo. Tako da, hajde makar naknadno, da ne kažem na kraju, da se demonstrira, da se vidi kako otprilike mogu da izgledaju te rasprave. I taj pledoaje za toleranciju i da se čuje glas i onih koji su manjina i onaj glas sa kojim se ne slažemo i sve to je, kažem, više-manje lepo i krasno, ali nažalost, toga nismo mnogo gledali u Skupštini svih ovih meseci, pa i godina. I tu su ton i intonaciju davali predstavnici vlasti, odnosno vladajuće većine, po mom dubokom uverenju.Zbog uverenju.Zbog toga smo došli u situaciju koju imamo. Ne mislim ni tu da je deo opozicije potpuno nevin. Mislim da oni time što koriste, to sam već rekao, ali moram da naglasim, Skupštinu da pošalju svoje političke poruke, makar hol Skupštine, pokazuju indirektno da je Skupština važna kao institucija. Žalosno je što smo mi tek sada, na samom kraju, kad kažem mi, mislim na poslanike, a i na političke stranke, aktere, a Boga mi i na građane, jednim delom, to se vidi, između ostalog, i po gledanosti ovih prenosa u poslednje vreme, ali nije to glavni kriterijum, dakle, kao da smo naknado sada shvatili da je Skupština najvažnija institucija, formalno, ustavno u ovoj zemlji.Razne opravdane kritike i javnosti i političkih stranka i aktera na to kako ona izgleda, kakve se ovde vode rasprave, ne bi smele i ne smeju da dovedu u pitanje sam značaj i važnost i ulogu Skupštine i parlamenta. Toga je bilo, tog omalovažavanja, bagatelisanja, kažem, vrlo mnogo i sa jedne i sa druge stane. Od strane vladajuće vlasti time što je često ponižavala Skupštinu načinom kako su slali te zakone, kako su inicirali pojedine rasprave, koliko je bilo zahteva da se radi po hitnom hitnom postupku. To je, kažem, u poslednje vreme izmenjeno, ili kakav je bio tretman ili kakvo je bilo ponašanje pojedinih ministara ovde prema narodnim poslanicima. Dakle, sve su to bili primeri ponižavajućeg i neadekvatnog odnosa izvršne vlasti prema parlamentu.Kažem, deo opozicije je, rekao bih, tu pao na ispitu, jer je nezadovoljan, više ili manje, opravdano, stanjem u Skupštini. Oni zaključuje da je bolje biti na ulici, pod šatorom, ili na stepenicima.Ovo nije konferencija za medije. Naravno da je lakše na konferenciji za štampu, okružen svojim istomišljenicima i kolegama, iznositi svoje političke stavove. Mnogo je udobnije, komotnije i prijatnije, ali bi i ovde morala da bude omogućena razmena mišljenja sa onima sa kojima se ne slažete. To nije uvek bio slučaj od strane predsedavajućih. Isto tako dobar deo kolega u parlamentu je stvarao atmosferu gde to nije lako, ali je to neophodno. Moramo se učiti toleranciji i demokratiji. Tolerancija i demokratija jeste da čujmo mišljenje koje nam se ne dopada, ali isto tako način na koji izlažemo to svoje mišljenje ili taj koji izlaže svoje mišljenje mora da, bar minimalno, bar elementarno, čuva, zadržava pristojnost i da očuva dostojanstvo sagovornika uz jasno naglašavanje sa čime se u izlaganju sagovornika ne slaže.Naknadno, na kraju balade, kao da su svi shvatili da Skupština nije neka igračka, da Skupština kao da ne postoji, kao što govori deo parlamenta, da nije puki privezak izvršne vlasti koji glasa, ne znam, na dugme, na zvonce ili kako god, nego da bi trebalo da igra važnu ulogu, važnu ulogu u smirivanju tenzija na političkoj sceni. Nažalost, Skupština nije igrala tu ulogu.Izbori treba da imaju tu važnu ulogu da u nekom trenutku te napetosti, taj lonac političkih strasti otklope, da se smiri, taj politički pritisak da se malo smanji i da se onda ide dalje. Plašim se, odnosno tvrdim da ovi izbori ovako kako su zakazani, u ovom trenutku, 21. juna, neće imati taj efekat i to dejstvo, tj. neće doprineti, sve ide ka tome, smirivanju tih tenzija i neće biti održani, ne mogu biti održani u normalnoj političkoj društvenoj atmosferi.Rekao sam da postoje politički i zdravstveni razlozi. Dakle, i jedni i drugi, mediji su preneli samo ovu priču o zdravstvenim razlozima zbog kojih ja smatram da ti izbori treba da budu odloženi, ne zato što hoće na vlast bez izbora, nikako. Ja sam rekao, pa su mi neke kolege zamerile. Mislim da je ovaj zahtev za, kako beše, prelaznom Vlado itd. nije nešto što podržavam.Mi smo, poštovane kolege, to govorim zbog građana, vi to znate, mada se neki prave da ne znaju, već zbog činjenice vanrednog stanja, izašli iz okvira, ovih ustavnih i zakonskih okvira. To što mi radimo danas, da li ste primetili, da li su građani primetili da je ovo prva sednica u sazivu ovog parlamenta koja je zakazana u nedelju. Možda je bila, ali mislim da nije bila ni jedna. Dakle, radimo u nedelju. Zašto? Zato da bi se nekako na silu stvar ugurala u ove okvire, a da bi izbori mogli biti održani 21. juna. Zašto? Zato što će sutra izborna komisija, na osnovu naših današnjih odluka, da otkoči sat, taj zaustavljeni sat, i da nastavi da teče ovo izborno vreme.Sve je, dakle, pomalo tu zgurano,

datum 11. maj kao datum od kojeg ponovo kreću predizborne aktivnosti. Kao što stoji 11. maj, tako može da se stavi 11. jun ili, kao što sam ja predlagao, 30. avgust. Da, i jedno i drugo je vanredna okolnost, jer smo imali vanrednu situaciju.Verujem sa razlogom i opravdano, mada neki misle da nije bilo,

su rekli, konstatovali da opasnost nije prošla, rekli da ne znaju i da je vrlo moguće da je virus tu još bio u januaru mesecu.

Vi znate da barem do polovine juna nema svadbi, nema maturskih večeri. Pri tome, to je veoma važno za te ljude. Naglašavam koliko je to najvažniji događaj u životu mnogih, od maturske večeri do svadbe, pa ih nema, a vi hoćete da napravite izbore.Znači, ne govorim sebi bilo šta u prilog. Ja na takve izbore niti mogu izaći, niti mogu pozvati nekoga da na takve izbore izađe. Mislim da ni politički neće doprineti stabilnosti, tj. siguran sam da neće doprineti stabilnosti.Izlaženje

razuma, da ne kažem snage, ali makar razuma od strane vladajuće koalicije. Nemojmo se praviti da je normalno nešto što nije normalno. Suviše je bila velika trauma i šok za većinu građana ove zemlje da bismo tek tako mogli, da kažem, kao na nekoj utakmici napraviti pauzu, poluvreme, taj-aut, pa prođe 60 ili 50 dana, pa kažete – nastavljamo gde smo stali.Alternativa bi bila, i to neke kolege predlažu iz opozicije, elektronsko glasanje, glasanje putem pisama itd. U svetu toga ima, zaista toga ima, ali na šta bi ličilo u našem slučaju to elektronsko glasanje? Naši građani nisu sigurni, plaše se ili zaziru ili sumnjaju da i ovo na biračkom mestu nije dovoljno tajno. U anonimnim anketama ne žele da se izjašnjavaju, jer se plaše i sumnjaju da nisu anonimne i da će neko negde njihov glas i njihovu simpatiju da prijavi i objavi. Kako onda očekivati da će smeti slobodno da izrazi svoju političku volju elektronski i koliko građana je elektronski pismeno da mogu to tako da rade?Dakle, bezbroj je razloga zbog kojih to nije izvodljivo ili jeste, ali uz jedan vanredni pritisak i neku vrstu siljenja. Nisam rekao silovanja, ali siljenja i građana i čitavog sistema da bi se ti izbori odradili.Napokon, da ne potrošim baš sve vreme, moram da kažem i da ova mera od 100 evra, koju mnogi pominju i mnogi kritikuju, mislim da je u redu da građani dobiju tu vrstu pomoći i podrške, ali zar nije malo ružno i bez veze, ako mogu tako da kažem, da se to prijavljivanje i ta podela tih 100 evra poklopi sa izbornom kampanjom ili čak sa samim činom glasanja?To suviše deluje kao neka vrsta legalizovanog mita, odnosno kupovine glasa ili barem, evo vidite kako smo dobri, jer tako je i predstavljeno, to daje dobra vlast, daje lično Aleksandar Vučić tih tih sto evra. U tom trenutku traje prijavljivanje ili traje glasanje na izborima. To je već razlog za pomeranje.Na stranu što verujem, i završavam time, da bi uz razumno pomeranje i ovaj deo opozicije koji sa razlogom smatra da nisu uslovi za izbore, neko zato što bojkotuje, a neko poput mene, što nije za bojkot ali smatra da se nisu stekli uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora. Sigurno bi se do neke rane jeseni, septembra ili eventualno sredine oktobra predomislio i on uzeo učešće u tome.Vi možete da kažete – baš nas briga, to su vam turisti, to je margina, manjina, huligani i šta nas briga za njihov stav. Ali, ja mislim da niti je to baš takva manjina i takva margina, a pogotovo ako vam je zaista stalo do stabilnosti u zemlji ne bismo smeli da ignorišemo i da propustimo priliku da svako ko ima neku težinu i neku podršku u javnosti, istovremeno želi da konstruktivno doprinese političkim procesima u Srbiji, da bude isključen iz tog izbornog procesa. Dakle, možete ignorisati, možete nastaviti normalno kao da se ništa nije dogodilo, ali rekoh neće doprineti stabilnosti.Zaista, pri kraju, nije dobro svoditi čitavu opoziciju na Savez za Srbiju, a pogotovo Savez za Srbiju na Đilasa, a Đilasa na Boška Obradovića. Svako je tu … iza sebe, kao što uostalom nije, i vi ste me ovde ubeđivali, ne mene, nego javnost, da iza kolege Đukanovića i njegovog poziva na onu bakljadu ne stoji Aleksandar Vučić. Sam predsednik Vučić je rekao da on to ne podržava, nije ni za jedno ni za drugo. Sad mi treba da poverujemo da iza tih bakljada, iza ovde ponovljenog stava političkog, izjave i poziva na njih gospodina Đukanovića ne stoji niti SNS, vaš istaknuti poslanik, niti Aleksandar Vučić, a ovamo treba javnost da veruje da iza Boška Obradovića koji je lider neke stranke, parlamentarne stranke, samostalna ličnost stoji Đilas i ceo Savez za Srbiju i čitava opozicija.Hajde da budemo dosledni. Možda je zaista gospodin Đukanović delovao autonomno i ne stoji predsednik iz SNS iza njega, ali onda zašto vi tvrdite tako da onda iza Boška Obradovića stoji ne znam Đilas, Savez za Srbiju, ja ili neko treći i peti. Hvala.

U životu isključivo sam donosim odluke, ne pitam nikoga. Nekad pogrešim, nekad sam u pravu, takav sam kakav sam, ko me voli voli, ko me ne voli baš me briga, to je njegovo pravo, ali bitno je da svako ima svoj stav i da radi ono što smatra da je ispravno u datom momentu i da se bori za svoja uverenja. To je ono što je najvažnije.Odgovoriću ako je baš potrebno to i više puta sam rekao, što se tiče tih baklji nažalost nisam organizator, voleo bih da jesam, a svakako sam podstrekač i podstrekavam i dalje. Tako da uopšte nemam taj problem da to kažem.Sad, ovde smo čuli jednu argumentaciju što se tiče izbora, da zbog zdravstvenih razloga ne bi trebalo da se održe itd. Znate, tu logiku kada bismo sledili možda izbori nikada ne bi bili, zato što mi nemamo pojma kada će se završiti uopšte pandemija Koronavirusa. Možda se nikada neće pronaći lek. Da li to onda znači da nikada ne bi trebalo da imamo izbore?Poenta izbore?Poenta je kontrolisati da se ne raširi epidemija, a mi moramo da naučimo da živimo sa Koronavirusom, jer ako bismo, kažem, sledili logiku da zbog toga što Vlada i što Svetska zdravstvena organizacija još uvek nije povukla da postoji pandemija u svetu, možda je neće povući nikada, možda će ovo doveka da vlada. To ne znači da možete da imate Vladu, Skupštinu ili, šta ja znam, kojoj istekne mandat, vi jednostavno morate da imate izbore, jer život ide dalje, nastavljate život sa tim, morate da se naviknete na to. Šta da radite, to je tako.Tako tako.Tako da sam taj argument je potpuno izlišan, jer se u mnogim drugim državama takođe održavaju izbori. Na kraju krajeva, pa opozicija može da bude odličan argument. Recimo, nemamo veliku izlaznost ili šta god, mada ja iskreno verujem da će građani izađi, jer cilj im je valjda i želja da izaberu vlast kakvu oni žele, ali ako bude manja izlaznost kažu – eto, nemate legitimitet.Zar im to nije negde čak i nešto što im dobro dođe? Mi snosimo rizik kao vlast zato što ćemo te izbore organizovati organizovati 21. juna. Jednom moraju da se dogode. To je tako. I naravno mi ćemo preuzeti tu vrstu rizika na sebe i odgovornost na sebe zato što ne postoji alternativa tome. Kada ne bismo dali izbore onda biste nam rekli da smo diktatori, da želimo doveka da vladamo, da nećemo da pružimo nikome šansu da glasa

pa onda kada je uvedeno vanredno stanje, onda je bilo – evo ga, zatvorio nas je u kuće i želi da nam onemogući da slobodno razmišljamo, da se slobodno krećemo, pa sada kada je ukinuto vanredno stanje sada ne valja ni što je ukinuto vanredno stanje.Tako da postoje ovde ljudi kojima nikada ne možete da udovoljite. Šta god da uradite, oni će reći – pa to ne valja. Ne razumem tu vrstu logike, ali šta ćete, neko izlazi sa takvom ponudom pred birače.Ono na šta bih se ja zaista osvrnuo i što jeste veoma važno to je ta medijska slika u Srbiji. Tvrdim da je ona katastrofalna zato što jesu mediji podeljeni. To je činjenica. Užasno su podeljeni i meni se nimalo ne dopada. Međutim, mi imamo jedno telo, navodno nezavisno, koje ne reaguje kada su u pitanju televizije koje čak ovde nisu ni registrovane u Srbiji i koje krše flagrantno zakon, a reaguje tako što meni skine emisiju. Pričamo o Vučićevoj diktaturi i cenzuri gde meni kao delu te vlasti skinu emisiju, iako čak u toj njihovoj preporuci televizija na kojoj sam vodio emisiju nije ni pod nadzorom, ali valjda tu mora da se iživljava i da se pokazuju ne znam kakvi mišići, ali zato prema ovima što krše zakon u ovoj zemlji njima ne smeju ništa da kažu i onda pričamo o cenzuri i diktaturi, gde sam ja kao predstavnik vlasti cenzurisan. To zaista nema nikakvog smisla.Ne radi se ovde više o medijima, o gostovanjima i slično, radi se o tome šta nudite. Kada bi oni imali šta da ponude, verujte mi, to bi došlo do birača. Nemojte da potcenjujete ovo što se dogodilo prekjuče i što je kolega poslanik Nogo, šta god ja mislio o njegovom delovanju, zaista to što zagovara zaista nije dobro i da je to nešto što je van svake pameti, ali on kakav je takav je je nešto ponudio i za to su se ljudi uhvatili, zato što ljudi traže da im ponudiš kakvu takvu alternativu koliko god da je to sumanuto što nudi, koliko god da je to van svake logike i pameti, ali ljudi su se uhvatili za nešto i on je uspeo preko alternativnih medija da dođe do birača i da dođe do ljudi koji izlaze na proteste.Zašto ne mogu to Đilas i Obradović itd? Zato što ne nude ništa, osim – ua Vučiću, mrzimo te Vučiću. To je već viđeno i to ljudi neće.Nisam neko ko potcenjuje te ljude. Ti ljudi koji su nešto protestvovali, pokušavam da uđem u njihove cipele. Morate da shvatite da ne mali broj ljudi u Srbiji uopšte ne gleda televiziju. Ja sam jedan od njih. Uopšte ne gledam televiziju. Gledam sport kada mi se gleda zato što smatram da su pre svega naše političke emisije, „tok šoui“ tzv. i uopšte to što se nudi na televizijama dosadne i sterilne. Glupo mi je to da gledam. Ne dopada mi se. I gde se ljudi onda sele? Sele se na društvene mreže i na „Jutjub“. Ono što je problematično kod tih kanala alternativnih tzv. je zato što najveću gledanost ima nešto što je ekstremno.

gleda.Morate da znate da ti alternativi mediji imaju sve veći i veći uticaj posebno među mlađom populacijom i da bezmalo televizije su gotovo postale nebitne. Mi to moramo da prihvatimo. Potpuno su postale nebitne. Mi smo na kraju krajeva, evo i gospodin Martinović je ovde, bili svedoci, išli smo na Fakultet političkih nauka, razgovarali smo sa ljudima koji su nešto nezadovoljni, odnosno tražili su i da se izmeni REM i birački spiskovi i tako dalje. Nikada nisu doneli ni jedan predlog šta bi to trebalo promeniti što se tiče medijske scene, REM-a, nije ni važno.Samo su znali da kažu da to ne valja. Da ih pitate – pa dobro kako biste vi to izmenili, tim pre, jer su baš taj REM oni napravili takav kakav jeste, i tu su stavljali isključivo svoje ljude, i kada su njihovi ljudi tamo bili i to direktno po partijskoj liniji, od Gordane Suše, do ne znam koga, tada je to valjda bilo super. A, u njihovo vreme, podsetiću vas, kada nisu do te mere bile razvijene društvene mreže, imali ste dva medija, dnevni list „Pravda“ i „Radio Fokus“ koji su negde nešto govorili protiv njih. Sve ostalo je bilo ravno staljinističkom, najprimitivnijem staljinističkom metodu u medijima i upravljanju, gde ste imali danas jednog lidera, političkog koji je tada bio vlasnik jednog medija, govorim o Đilasu koji je bio vlasnik u tome, danas kada su društvene mreže do te mere razvijene, pričati o medijskoj cenzuri i blokadi to može samo da priča onaj ko ne zna da dođe do birača, ko ne ume to da iskoristi. Nećete mi reći da neko ko ima preko 100, 200 hiljada pregleda na „Jutjubu“, da je on sada nešto manje gledan od nekoga ko gostuje na nekoj televiziji, a možda i više pregleda.Pitanje je samo - šta nudiš? Inače, ja jesam rekao, mislim da je gospodin Milićević me spomenuo, nisam ja rekao – da im se, ne znam, ponudi, ja sam zamolio sve vlasnike televizija, urednike, javno, evo i sada ih molim, zovite ljudi ove iz opozicije što više. Nama je u interesu da se oni pojavljuju, zato što svako njihovo pojavljivanje, posebno Saveza za Srbiju za koje se inače slažem da nije u kompletu opozicija, i pravo da vam kažem, ja to otvoreno i pričam, to šta oni rade i kako se ponašaju ja neretko izražavam sumnju da neki od nas rade za nas, jer to potpuno nije normalno kako se ponašaš.Ali, naš je cilj da se oni pojavljuju što više i mi bi voleli da se pojavljuju što više, zato što svako njihovo pojavljivanje nama je 5% više. Apelujem, zaista apelujem na vlasnike medija da ih zovu. Ali, ima tu nešto drugo. Oni neće da idu. Ne žele da gostuju ni na „Pinku, ni na „Prvoj“, ne žele da gostuju ni na „B 92“. Neće nigde. Zašto? Zato što im je komotna pozicija da glume žrtvu. puta su pozivani, slučajno znam. Zvao sam ih i ja u svoju emisiju, nisu hteli nikada da dođu zato što im je komotno da glume žrtvu. Oni onda kažu – pa, mi ćemo ispasti da smo Vučićevi.Ma nije tačno, nego nemate šta da kažete, a lepo je glumiti žrtvu i naravno ići na nameštena pitanja na „N1“ ili na A kada pogledamo o medijskoj slobodi, pogledajte samo te dve televizije. Pogledajte samo nedeljnike „Vreme“, „NIN“, „Novi magazin“ itd. pa to su partijski bilteni. Od korice do korice svaki tekst je uperen protiv Aleksandra Vučića. Najgori partijski bilteni Đilasove partije Stranka slobode i pravde, kako se to zove.Tako da, što se tiče medija, nemojte da se žalite, jer ne postoji apsolutno nikakva cenzura, niti vas iko išta cenzuriše.

Taj REM, još jednom ponavljam skida moju emisiju, a ne reaguje na druge stvari.Na kraju krajeva, pogledatje koliko imate tih alternativnih emisija po „ju tjubu“, to su ozbiljni kanali. Vi imate emisije koje imaju po 300, 400, neke čak milion preglada. O čemu pričate, kakva cenzura? Samo je poenta šta nudiš ljudima.Ako imaš šta da ponudiš, ljudi će se zakačiti za tebe. I ono što moram da kažem, šta mi potcenjuju, mi ovde neretko neke ljudi koji kažu nismo ni za jedne ni za druge, ni za treće, mi smo sami za sebe i to smo imali situaciju u petak, mi to potcenjujemo ljudi. To ne smemo da potcenjujemo.Imate ovde jedan deo ljudi koji šta god da im pričate imaju dve teme, to je 5G mreža i migranti i šta god pokušate racionalno da im kažete – ljudi, to ne postoji u Srbiji, to nije realan problem, ne oni imaju 5G mrežu i migranti. To je onda opasno zato što se sa tim ljudima manipuliše i ne postoji racionalan razgovor sa njima i ti ljudi mogu da dovedu zaista do ozbiljnih društvenih tenzija iako to nije brojna grupacija, ali mora da se prihvati da postoje.Kao što znate, kada izađete pa kažete da ste protiv vakcine, slažem se ne mora da to bude obavezujuće, ali oni ne prihvataju nikakav racionalan razgovor o tome da čekajte ljudi, ako se ne vakcinišemo da može da dođe do zaista nenormalne zaraze, da možda mogu deca da nam umiru. Ne, ne postoji kod njih racionalan razgovor o tome.I mi te ljude moramo negde da shvatimo. To vam je situacija Belog Preletačevića na izbora. Taj čovek je osvojio 10%. Bio je treći na izborima, iz protesta zato što su pojedini ljudi glasali protiv čitavnog sistema. Mi te ljude moramo da razumemo, da probamo da pričamo sa njima, da probamo da ih dovedemo u situaciju da makar racionalno pokušaju da razmišljaju, a ne samo nabacaju deset tema, od toga ove dve su udarne, 5G mreža i migranti i nema šta više sa njima da se priča. Njima je to jedina tema kojom barataju i koliko god da im kažete – ljudi, u Srbiji postoji 7.000 migranata, svi žele da odu iz Srbije, uopšte ne žele da ostanu u Srbiji, ne vredi, nema šanse da se priča sa njima. Oni znaju da su ovde migranti svaki dan, da će oni da nas nasele, da zauzmu sela, ne znam šta da rade i ne vredi. Ne možete da pričate sa njima.To moramo da sprečimo. Te društvene, koliko su korisne, mogu da budu jako, jako opasne zato što se preko njih stravično manipuliše i to dovodi do tih tenzija u društvu, što neko ovde pokušava da kaže. Tvrdim da srpsko društvo nije podeljeno, imate jednu većinsku ogromnu Srbiju koja gleda da normalno, pristojno sve prati, gleda, ali imate ekstremno i levo i desno. Ti ljudi su na društvenim mrežama najaktivniji, oni smatraju da samo oni imaju pravo na mišljenje, oni smatraju da su samo oni Bogom dani, oni ne izlaze sa „tvitera“, ne vide sa strane da postoji nešto drugo, osim „tviter“ zajednice i onda kažu – mi smo narod. To je veoma problematično.Molim vas da u predizbornoj kapmanji se toga zaista držimo da i tim ljudima pokušamo racionalno da se obratimo. Hvala.

da ako se stvarno želi demokratizovati politički proces i izborni proces, onda je trebalo stvarno izaći u susret zahtevima o kojima sam ovde već govorio, a to je da se ovaj cenzus, odnosno ne cenzus nego uslov od 10 hiljada prikupljenih potpisa smanji proporcionalno onoliko koliko je smanjen cenzus. Dakle, ako je 10 hiljada, cenzus je bio 5%, sada ako je 3%, treba da bude šest hiljada. Posebno je to važno za lokal, odnosno za izbore za odbornike, jer svi znaju koji učestvuju tu tome, koliko je to komplikovano prikupiti te potpise za odbornike i koliko tu ima prostora za manipulaciju.S tim u vezi, rekao bih da ovo što se sada čini, ova promena načina overavanja potpisa je zaista samo kozmetička, a jeste intervencija u izborni zakon. Ako ćemo formalno da se držimo, teramo mak na konac, imamo činjenicu sada da u toku izbornog procesa praktično menjate Zakon o izborima. Dakle, ne u toku izborne godine, što neko kaže da nije u redu, ja nemam ništa protiv da se menjaju u toku izborne godine, ali sada se menjaju u toku samog izbornog procesa.Ne mislim da je to loš korak, jeste, u redu, bolje tako i pre Korone je trebalo na taj način da se to uredi, jer ovo nepotrebno favorizovanje beležnika, em pravi gužve, em otežava realno subjektima na tim izborima, učestvuju. Dakle, to nije sporno da se dešava.Ali, moram da se vratim na ono što je suština ovde. Rekao sam, postoje zdravstveni. Epidemiološki razlozi zašto bi trebalo preispitati odluku o izborima. Postoje i ovi razlozi politički, jer ne doprinose smirivanju tenzija.Postoje i oni razlozi, rekao bih, pristojnosti, ako je to period i tokom kojeg vi zapravo zapravo delite ovih 100 evra, naravno, nije to da neko deli iz džepa, ali takav utisak ostaje da vlast deli 100 evra, što penzionerima, što svim ostalim građanima koji se prijave i upravo u toku tog procesa vi održavate izbore. To ne može da ne deluje kao da se na taj način ljudi kupuju, da se kupuje njihova podrška.Dakle, već zbog toga bi trebalo da se te dve stvari razdvoje, plus zdravstveni razlozi, kao što rekoh, član član našeg, odnosno državnog tima iz Kriznog štaba kaže da ne zna kako će izbori da se održe 21. juna, kaže da ne zna šta je bilo sa koronom, odnosno sa virusom, da li je bio u januaru ili u februaru kod nas i nekako se stiče utisak kao da su i raspisani izbori, odnosno da je izvedeno vanredno stanje na dugme, kao da je ukinuto na dugme.Ja nisam za to da se nastavlja vanredno stanje, ja sam za to da se nekim leks specijalisom ta stvar premosti. Ali, kao što rekoh, zamislite kako će izgledati ta biračka mesta, sa koliko desetina ljudi sa maskama, bez maski i ostalo. Mislim da o političkim razlozima i političkim tenzijama koje postoje u ovom društvu ne treba ni govoriti, jer bi bilo bolje za sve da se uzme sad jedan stvarno tajmaut društveni i politički i pokuša postići društveni dogovor, kojeg nije bilo do sada. To je pomalo bolno i za vlast i za onu opoziciju koja najavljuje bojkot i koja je najavila, a sad vidim da se malo i kolebaju.Ali, kažem, ja nisam bio za taj bojkot, ja sam za izlazak na izbore bez obzira da li mene ima na njima ili nema. Izbori jesu način na koji se rešavaju politički problemi, ali da bi bili izbori, a ne samo puko glasanje, onda moraju biti neke neophodne pretpostavke za to obezbeđene. Ja tvrdim da u ovom trenutku te pretpostavke ne postoje i da će to biti jedna vrsta, opet kažem, neću da kažem silovanja, ali svakako siljenja, jednog opšteg siljenja da se to negde odradi, da se na to izađe, da se vidi koliko je izašlo i ostalo. Meni ne treba, što je pomenuo kolega Đukanović ili neko drugi, da sada, kao, navijam da bude što manja izlaznost.Ne navijam, ja navijam da izlaznost bude dobra i da izbori budu stvarno reprezentativni i da preslikaju onda i taj budući parlament i da preslikaju odnos političkih snaga. Ali, to u ovom trenutku nije moguće, kažem, što iz zdravstvenih, što iz političkih razloga. A ovih 100 evra i poklapanje održavanja izbora ili glasanja sa dodelom i podelom tih 100 evra je, rekao bih najblaže rečeno,

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, želim da vas obavestim o nekoliko stvari.Dokazani fašista i nasilnik Boško Obradović stupio je u štrajk glađu. Valjda je nezadovoljan što nije naneo još teže povrede Marijanu Rističeviću. Ja želim da obavestim narodne poslanike i želim da obavestim građane Srbije da ćemo moja koleginica Sandra Božić i ja sada da izađemo ovde ispred Narodne Skupštine i da stupimo u štrajk glađu dok sudstvo i tužilaštvo u Srbiji ne bude reagovalo na fašističke ispade Boška Obradovića i na sve ono što je uradio pre dva dana i dok se takozvani objektivni i nezavisni mediji ne izvine Marijanu Rističeviću zbog toga što su besomučno lagali da je u rukama držao nož, a ne ključeve od automobila.Ovo radimo zato što je kucnuo poslednji trenutak da se narastajućem fašizmu u Srbiji stane na kraj. Dakle, ili će da postoji slobodna i demokratska Srbija ili će Srbija biti fašistička država. Mi ovim činom hoćemo da pokažemo da je Srbija slobodna i demokratska država i da fašisti ne mogu da pobede. Hvala vam, gospođo Gojković, što ste mi omogućili da ovo kažem.Evo, molim moju koleginicu da da izađe zajedno sa mnom ispred Narodne skupštine i da se zajedno borimo da našoj deci ostavimo u amanet državu koja je slobodna, koja je demokratska, koja je suverena, u kojoj svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, ali u kojoj niko nema pravo da bije drugog zato što ima drugačije mišljenje od njega. Gospodu tužioce molim da se dobro zamisle zašto do sada nisu reagovali na krivična dela koja je činio Boško Obradović i koja su činile pristalice Dragana Đilasa i nadam se da je ovo poslednji trenutak da tužilaštvo se konačno u Srbiji probudi i da fašiste privede licu pravde. Hvala vam još jedanput.

Poštovani poslanici, razgovarala sam sa našim kolegama Aleksandrom Martinovićem i Sandrom Božić. Oni započinju štrajk glađu. Mene su zamolili da nastavim sednicu, jer ovo nije protest protiv Narodne skupštine Republike Srbije niti protiv vas i zamolili su da nastavimo sa našim redovnim

Dame i gospodo narodni poslanici, moj savet mojim kolegama, ako štrajkuju glađu zbog fašiste Boška Obradovića da to ne čine. On nije vredan pažnje. Jednostavno, on nije vredan pažnje. Ako to rade zbog tužilaštva, što ne progoni takvu vrstu pojave, bilo da se radi o Bošku Obradoviću, bilo da se radi o Draganu Đilasu, bilo da se radi o Bastaću, onda ja svoje kolege razumem. U toj situaciji bih im se ja pridružio, međutim, zbog zdravstvenih tegoba koje ne želim da opisujem ja to fizički nisam u stanju da učinim.Ponavljam, moj savet mojim kolegama, ukoliko to čine zbog Boška Obradovića, on nije vredan toga. Ukoliko to čine zbog pojava čiji je vođa Boško Obradović, zbog Bastaća, Đilasa, Boška i drugih nasilničkih dejstava koje smo doživeli po Beogradu od čupanja znakova, upada u Predsedništvo, gde reakcije tužilaštva uopšte nije bilo. Ukoliko to čine da bi tužilaštvo počelo da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima, ja to onda razumem.Želim da vam kažem ni mi nemamo problem sa opozicijom. Naš problem počinje onog trenutka kad Šolak i Đilas zbog „Telekoma“ pokušavaju da očuvaju monopol na ovom tržištu. Mi imamo problem sa Šolakovim i Đilasovim biznisom. Oni koji su naseli na njihovu priču, otprilike to glasi ovako demokratija nije uvoz ni imperijalni proizvod koji se da nametnuti spolja, demokratija je proces zrenja, nešto se događa unutar jednog društva.Moj utisak je da ovi koji navodno bojkotuju, koji traže odlaganje izbora na godinu dana, dve godine itd. mnogi od njih imaju finansijski razlog i to ću govoriti popodne, da bi im stranke i oni lično dobijali onaj novac itd. itd. Mislim da je glavni motiv Dragana Đilasa i Vuka Jeremića koji uopšte nisu učestvovali na ovim izborima, a koji su stekli 11 poslanika na veoma čudan način stekli političke stranke koje su preregistrovane u njihovu korist itd. Mislim da oni pokušavaju da spolja, uz medijsku pažnju, neregistrovanih kanala, mnoge neregistrovane partije, znači, imate medijski pejzaž koji je, mi smo sanjali da nam dopuste da registrujemo televiziju itd, da predstavimo opozicione programe, oni dejstvuju preko neregistrovanih televizija, tu ima neregistrovanih političkih stranaka koji sebe zovu tzv. pokret itd. Ne postoji nikakav registar pokreta.Naš san je bio da izbori budu pre vremena, a ovi sanjaju da se izbori uopšte ne održavaju. Zašto? Postoje kod Boška Obradovića finansijski motivi i Saše Radulovića, a kod ovih postoje motivi da se spolja naturi navodno demokratija, odnosno da se oni nature kao vlast.Ja moram da kažem, nije popularno, ali Tanja Fajon je zvanični ili nezvanični njihov portparol pred evropskim institucijama, uz medijsku podršku, medijsko sponzorstvo ove dve televizije se sve to dešava. Podsećam, pokušaj upada u Predsedništvo, više pokušaja upada u Narodnu skupštinu, više nasilničkih pokušaja Boška Obradovića. Imate onog Bastaća, kese na glavu itd. Tako da, razumem moje kolege ukoliko žele da nateraju na određeni način svojim protestom tužilaštvo da radi svoj posao.Što se ovih potpisa tiče, hajde da budemo, hajde mi koji smo bili protivnici Miloševića, hajde da nešto priznamo. Ja sam mu svašta rekao, svašta, dok je bio vlast i dok je bio živ, posebno dok je bio vlast. Onog trenutka kada je izgubio vlast i posle umro, ja mrtvim vukovima rep ne merim, a pred fašistima neću da se povlačim, ali pred mrtvim Miloševićem nemam šta da kažem, sve sam mu rekao dok je bio živ.Hajde da priznamo da smo na prve izbore izašli sa 100 ne overenih potpisa. Hajde da budemo toliko pošteni da priznamo. Verovatno je njegov motiv bio što je opozicija bila slabašna da da priliku da se što više ljudi kandiduje, da izađe na izbore, da se na određeni način izmere i da dobiju podršku. Hajde da priznamo da nije on kriv što je pobedio. Prebrojte devedesete godine sve glasove koje je dobila vlast i koje je dobila opozicija koja je izlazila posebno i videćete da je to bilo negde pola-pola i da smo mi iz opozicije sami bili krivi što smo izašli tako.Hajde da priznamo da se potpisi skupljeni maksimalno 1.000, koliko se sećam, ne overenih, vi ste takođe dugo u politici, dugo ste učestvovali u izborima, ne overenih potpisa do 2000. godine. Hajde da priznamo da se potpisi overavaju tako strogo, rigidno, sudski tek od 2000. godine posle promena. Valjda se pokušalo da se spreči, da se očuva monopol svojih stranaka, da se spreče drugi učesnici da na te izbore izađu.Evo, ja podržavam i to što Vlasi imaju samo 5.000 potpisa, bez obzira što se sad bunim. Ja podržavam što je to omogućeno da ta nacionalna grupa može sebe da istakne i da izađe na izbore pod povoljnijim uslovima. Jer kaže stepen demokratije se ceni u jednoj zemlji po pravima manjina koje uživaju, i to znaju mnoge moje kolege, u toj državi.Sada dođe Tanja Fajon i kaže – e, ali ja sam zabrinuta za demokratiju u Srbiji. Ovde su 4.033 Slovenaca, Slovenaca, imaju status nacionalne manjine, nacionalne savete, finansiramo njihovu kulturu, izdavačku delatnost itd. Srbi kojih tamo ima trideset puta više u procentima, kojih ima 40.000, kojih ima deset puta više, nemaju nikakva prava. Ona dođe ovde i ponaša se kao okupatorski namesnik. Ona je zvanični-nezvanični portparol, oni su medijski sponzori i žele demokratiju koja će biti naturena spolja. To onda nije naša demokratija, to uopšte nije demokratija.Zato ja podržavam što smo omogućili da što više učesnika može ponovo da učestvuje, da oživi politička scena, da lokalni politički pokreti sa procedurom lakšeg prikupljanja potpisa i tako dalje, mogu da se kvalifikuju, kao što se nekada kvalifikovao DJB da preko društvenih mreža i tako dalje, slobodnih medija mogu da budu učesnici. Zašto bih ja čuvao stereotipne stereotipne političke stranke koje su ovu državu upropastile? Zašto bih ja čuvao njih ovde da jedino oni ovde imaju novac, da jedino oni mogu da prikupe potpise, da jedino oni mogu da učestvuju. Neka učestvuju svi, neka pobedi najbolji. Ja građane pozivam da učestvuju na izborima. Vlast biraju oni koji glasaju, a bogami utiču na to i oni koji bojkotuju izbore. Zato ja želim da svi odlučuju o tome ko će biti vlast, aktivnim izborom, a ne pasivnim ostajanjem kod kuće. Hvala Đukanović. **Vladimir Đukanović** Evo, ja bih da ukažem na jednu skandaloznu manipulaciju koja se od jutros vrši i to se sve koristi vezano za izbore i na konferenciji ovde za štampu sam to ukazao. ukazao. Nisam u početku imao razumevanje zašto je gospodin Ševarlić odjednom izašao i počeo sa tim štrajkom glađu, ali sada ću pokazati ljudima o kakvoj se manipulaciji radi.Naime, sporna izjava, inače istrgnuta iz konteksta o tome gde se navodno priča kako će Kosovo dobiti nezavisnost, a vezano je za ono što je Aleksandar Vučić govorio, nije data juče, iako je neko na YouTube kanalu pokušao i stavio datum 9. maj 2020. godine. Ta izjava je data prošle godine, imate zapisano na N1 portalu, 5. maja 2019. godine. Izjava je tada data istrgnuta iz konteksta i stara je godinu i nešto dana. A onda vidite kako je neko prevarom, pošto imam i snimak na YouTube, i evo to mogu i da pokažem, stavio je da je data 9. maja 2020. godine.O čemu se ovde radi? O kakvom bezobrazluku se ovde radi? Onda kao idemo i štrajkujemo glađu i glumimo, ne znam šta. E, o tome se radi zato što neko bestidan način manipuliše, pri tom, vi vidite snimak gde Aleksandar Vučić je u džemperu i košulji. Pa, zar zaista neko smatra da je neko luda da će na 26 stepeni koliko je juče bilo

Imali li ovo više ikakvog smisla? Onda štrajkujemo glađu i glumimo cirkus i onda navodno Boško Obradović kada je video, videla žaba da se konj potkiva, pa hoće i ona, pošto mučenik nema više gde da nađe podršku, pa ako može i u gradskom prevozu da je traži, onda se i on kao pridružuje štrajku glađu zbog toga.Najgorom manipulacijom su pokušali da prevare ljude. Ovo zaista nema nikakvog smisla i bio sam dužan da reagujem, evo vam kako se vodi predizborna kampanja. To je zaista sramota. **Maja Hvala predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, koliko god da se ovde dobacuje, da se dovikuje ko zna šta će ovaj ovde da kaže, neće da kaže, građani Srbije imaju pravo svakog od nas da čuju i građani Srbije imaju pravo da znaju kako se vodi politička kampanja od strane ovih koji sad napolju štrajkuju, a oni koji sve to finansiraju, sponzorišu i kako oni i na društvenim mrežama nastavljaju danas da zloupotrebljavaju tu slobodu koja na društvenim mrežama postoji.Meni je poslato, pre nekih sat vremena, ta je objava, ako se ne varam bila možda pre nekih dva, tri sata, gde je izvesni Branislav Stanišić napisao

Evo, ja ovo građanima Srbije i ovima koji dobacuju, onima koji se uzrujavaju, onima koji su uzbuđeni, onima koji štrajkuju napolju, misleći na Boška Obradovića i Ševarlića i na sve te stručnjake i idiote koji svakoga dana upućuju najmonstruoznije moguće pretnje deci Aleksandra Vučića, deci svih funkcionera, članova SNS, svakog od nas pojedinačno, onih koji ugrožavaju imovinu svakog

pretnje, psovke, iživljavanja, koji razvlače po svojim tzv. medijima svakoga pojedinačno od pristalica ili članova SNS, pozivam, evo te koji pozivaju na toleranciju, na humanost, ne znam kakve sve fine odnose, na neki lep rečni, na divan vokabular, da osude ovakve stvari javno, pa i na sednici Narodne skupštine. Da oni koji samo u holu drže konferencije da uđu i da javno kažu pred građanima Srbije u direktnom prenosu da ovakve stvari osuđuju. Onda možemo da vodimo sa takvim monstrumima bilo kakav dijalog.Kakav

koje ćute, razne nevladine kada se bilo šta dogodi nekome iz opozicije, a nije se događalo ništa, kada Dragan Đilas zaplače svojim lažnim suzama ispred zgrade gde mu žive deca, a niko mu decu ni pomenuo nije? Ja pitam, evo i naše poslanike, bilo koga u sali ovde, da li znate ime jednog od deteta Alekslanda Vučića? Da li znate uopšte da li ima sina, ćerku, koga ima? Da li znate bilo šta? Niko ovde ne zna ovde kako mu se deca zovu, ni gde žive, niti nas to treba da zanima, niti to treba da bude tema politike? Tema politike treba da budu programi, ideje.Idu izbori 21. juna. Da čujemo šta ko nudi. Pa nećemo se slagati svi međusobno, naravno, zato i postoji vlast, zato postoje stranke opozicije, to je sve prirodno i normalno, ali, ovo nije normalno, na ovo ne sme da se ćuti.Znate, niko nije pomenuo nigde decu Dragana Đilasa, a on je navodno počeo da cmizdri ispred zgrade na Vračaru, pa je počeo da lupa u one šerpe i lonce, pa pameti u tom delu opozicije ima taman koliko ima u jednoj šerpi. Nema ničega. Nema ni pameti ni morala, ni obraza, ni skrupula.Nije bitan ovaj što je to napisao. Njega treba procesuirati svakako. On je inspirisan političkim, je inspirisan političkim, fašističkim delovanjem Boška Obradovića, batine u rukama Dragana Đilasa i onih koji to šire, šeruju, dele dalje po svojim, ono što nazivaju medijima.Da li će neko danas u tim svojim vestima da osudi ovakvu stvar, da kaže da treba roknuti nečiju decu, u ovom slučaju decu predsednika Republike? li će da osudi to i jedna organizacija danas ili ćete svi iz tog dela opozicije da ćutite, da klimate glavom i da bledo gledate na to? Da je to neki idiot napisao vašoj deci ja bih to osudio i rekao bih da je to monstrum čije god stranke da je član ili nije član mora da odgovara i mora da bude uhapšen. da li je to član ove ili one stranke.Deca su deca, ne poznaju članstvu ni u jednoj partiji. Nemojte decu u te stvari da mešate. To što neko nosi ovo ili ono prezime, to nije bitno. Zbog toga ne sme da bude predmet političkog niti bilo kakvog drugog iživljavanja, pretnji, a daleko bilo nečega goreg. Ovde neko priziva ubistvo dece predsednika Republike. Poziva, možda još većeg ludaka da posegne za takvim stvarima.Pre neki dan smo imali uhapšenog

Da oslobodi Srbiju para? Da ono đubre Dragan Đilas ima više novca u svom džepu, zajedno sa Šolakom i ostalim monstrumima, Jeremićem, Obradovićem i ostalima. Onom što se priviđa plantaža marihuane. Pa, kada odu novinari, snime samo kokoške, a da nije marihuana šta onda? Onda tišina.Kada se objavi fotomontaža slike gde ubace Danila Vučića i kada se dokaže da je fotomontaža, tišina. Kad se pokaže da nije Marijan Rističević imao nož, nego imao privezak za ključeve, imao ključ od svog automobila, tišina. I nikada nema izvini. izvini od ovih koji pozivaju da ovde vodimo nekakav civilizovan dijalog. Pa, koje koga uvredio od njih? Niko. Kakva pristojnost? Ovde govorimo o pristojnosti. Tu. A, svi ti koji govore o toj pristojnosti iz tog dela opozicije koriste i društvene mreže.Pa, uđi, pa imenom i prezimenom napiše – druže, mi nismo za to, mi imamo neku politiku, nismo za pretnju deci, nismo za to da se u Narodnu skupštinu upada, nego da se u nju ulazi na izborima. Imaš izbore 21. juna. Nikakav problem nije. Ne moraš da se slažeš sa SNS, ne moraš da budeš za Aleksandra Vučića, imaš pravo da misliš drugačije, tvoja tvoja je stvar, tvoje je lično opredeljenje, ali nemaš pravo da u to mešaš decu.Sram te bilo, ti koji si ovo inspirisao. Ovaj ludak je za ludnicu ili za zatvor. Ali, onaj koji je to inspirisao, kakav imunitet? Pričali smo o tom imunitetu. Poslanički imunitet, šta, oslobađa vas toga da bijete nekoga. Pa kada premlatite nekoga, pa ja imam imunitet.I pozovete ljude na nasilje, pozovete ih na rušenje ustavno pravnog poretka države Srbije, pa imunitet. Pa, kakav imunitet? Dokle ćemo? Hajde da u nekom sledećem sazivu i o tome razgovaramo, da definišemo tačno u kojim slučajevima taj imunitet važi, u kojim slučajevima imate pravo da se pozovete na poslanički imunitet. Ne može to da bude bezgranično, beskonačno, pa možeš da radiš šta hoćeš. Ako si izabran na funkciju hajde da se iživljavamo onda sada nad svima. Veliki sam frajer, sad ću da pretim, imam imunitet četiri godine, tašna, mašna, službeni auto ili šta već, novac iz budžeta i mogu da pretim, ali na posao neću da dolazim, nego će pare samo da ležu u džepove, idu pare na račun, što iz inostranstva, što iz budžeta, ono što legalno leže, što ko zna kako sve ide crnim fondovima preko Dragana Đilasa i ostalih.Juče je rekao – koliko god da košta,

Ljudi u Srbiji neće za to da glasaju, kako god da ste opredeljenja nije ono što vidite na društvenim mrežama nije to raspoloženje u Srbiji i nije to slika Srbije.Vi možete da napravite na društvenim mrežama na hiljade razno raznih profila, sa raznih IP adresa, da ulazite i otvarate mejlove i pravite različite profile i da pišete šta god hoćete, ali nije to slika, slika je kada izađete na izbore, slika je kampanja, pa se prebroje ti glasovi, pa RIK saopšti koliko je ko dobio glasova, pa konačni rezultati, pa dođete u parlament, to je slika građana Srbije, njihove izborne volje i onoga što građani Srbije žele od nas. Nije slika to što je neko seo pod nekim imenom Pera Perić i napisao nešto na Fejsbuku

pa kad ga pogledam da lupa o šerpu on se krije iza peškira. Pa, i njih je sramota toga što jesu, a ta sramota će im biti još veća nakon 21. juna, jer ih ovde neće biti. Hvala

ali mislim da ste bili dužni, iako naravno ne možete vi da intervenišete na svaku izjavu narodnih poslanika, ali ono se toliko puta ponavlja da se bez ikakvog upozorenja predsedavajućeg najstrašnije stvari ovde čuju na račun političkih protivnika,

Isto tako, neko kaže – protuva. Dakle, ti izrazi prosto ne smeju da se čuju ovde u Narodnoj skupštini i vi to znate, gospođo Gojković.Ono što je još gore od toga, ja apelujem na vas, na svakoga, na kolege, ako sam ja nešto napisao, ili neko od poslanika, ili neko od lidera opozicije ili vlasti, to ima smisla, mada ne treba preterivati, to ima smisla da se citira i da se pročita ovde. Ali, skidati sa mreže anonimne navodno tvitove navodnih ljudi, koji možda postoje a možda i ne postoje i to koristiti kao argument protiv političkih protivnika tipa - roknuti, bilo koga, a kamoli decu, bilo čiju,

Smatram da je ovo uvreda za sve nas. Ovo je strašna uvreda što ste sada izgovorili.Ozbiljno bih vas saslušala da ste bilo šta rekli o događajima od pre dva dana.U

bitange, ja sam izgovorila da su oni vucibatine i ne povlačim tu reč. Ako ste mislili na mene, da, dileri drogom osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne su za mene vucibatine i kriminalci. Ja ne znam kako ih to branite i kako ste osetljivi sad što je neko rekao za njih da su bitange, kriminalci ili vucibatine? Ja sam samo šokirana kako su oni mogli da dođu na stepenice ovde, blizu vrata, tu gde mi radimo, gde dolazimo. Sve je to Skupština. Nije Skupština samo ova sala. Mene to brine. A mene rečnik ko će šta da kaže za nekog ko je osuđen na 13 godina zatvora zbog dilovanja droge, za mene su vucibatine. Vi im se izvinjavajte, ja neću. Bez obzira koliko je opasno reći jednom kriminalcu da je vucibatina i bitanga.To što vi ne možete da izgovorite rečenicu, prećeno je deci Aleksandra Vučića nego bilo čije, ovoga, onoga, to je vaš problem. To nije problem parlamenta. Ovoga, onoga, ne možete da izgovorite rečenicu - deca Aleksandra Vučića su na udaru danima. I nisu anonimni tviteraši nego se potpisuju. Šta je to problem da se kaže? To nije nikakav problem. Deca, ovoga, onoga, Dragana Đilasa, nisu bila predmet napada. I to je izmišljotina. To znate i vi. To znate i vi. Niko tu decu nije spomenuo.I sad da ispadne da oni iz mog okruženja mogu da trpe da sam ja, kako je to bilo izgovoreno u javnosti, fuksa, kretenka, debilka, ovakva, onakva, moji rođaci, deca iz mog okruženja. Njima to ne treba valjda da smeta. A kad neko viče - Đilase lopove vrati pare - onda su deca strašno

Da su vucibatine - vucibatine su. Šta su radili na stepeništu sa tri poslanika? Mene to interesuje. I kako smo došli do toga da oni dođu i i da blokiraju rad Narodne skupštine Republike Srbije? To su teme.Nisu teme - niste prekinuli prethodnog poslanika. U moru onoga što mesecima ovde slušamo i van ove zgrade, sad ja nisam prekinula poslanike, neko je osetljiv zbog toga što je citiran tvit nečiji, da su deca Aleksandra Vučića opet na meti, da će ih neko silovati, da će ih neko ubiti.Đorđe ubiti.Đorđe Vukadinoviću, Đorđe Vukadinoviću, šta da vam kažem? Član 107. povređen nije. Možemo da glasamo o tome. Različita su merila za glasanje. Ali, uvek većina, barem u demokratskim režimima, daje ocenu. Koliko imate glasova &quot;za&quot;, takva je ocena povrede Poslovnika. Kad bude drugačije, ja se neću baviti politikom, sigurno.Ja bih vas molila da idemo dalje.Poslanici štrajkuju glađu a mi pričamo o osetljivosti na nečije izjave.Reč ima Aleksandar Marković.

kampanja spinovanja, kampanja laži, kampanja zamena teza i ostalih manipulacija, a primere za to i dokaze evo iznosimo mi iz SNS celo jutro.Ta kampanja potiče od onih političara i njihovih medija, i njihovih novinara, ali ja bih rekao "nazovi novinara", odnosno novinara koji se samo predstavljaju kao novinari i kriju iza te profesije, a zapravo su obični politički aktivisti koji dobijaju naloge za svoj rad i, naravno, pare u skladu sa tim iz jednog centra, a to je Dragan Đilas. I oni su spremni danima i nedeljama da razvlače čak i decu političkih protivnika, decu Aleksandra Vučića, kako je kolega Filipović malo pre pokazao, ali i da relativizuju brutalno premlaćivanje narodnog poslanika, našeg kolege, Marijana Rističevića.I oni su spremni da to banalizuju, kao da se nije ni desilo. Spremni su da to relativizuju, da ne kažu da je u pitanju čist fašizam na delu, fašistički ispad narodnog poslanika Boška Obradovića. Za njih to nije bilo tako. Tako imamo vesti da je Marijan Rističević nosio nož i ostale gluposti u tom smislu što smo imali prilike da čitamo i gledamo.I N1 televizija je otišla korak dalje u izveštavanju o događajima ispred Narodne skupštine od pre nekoliko dana, pa su naveli kako je, sada citiram, Marijan Rističević snimljen kako ulazi u Skupštinu sa pocepanim sakoom i to je to. Dakle, Marijan Rističević je snimljen kako ulazi u Narodnu skupštinu sa pocepanim sakoom. To je vest za N1. Tako oni plasiraju tu vest, pa sada ti razmišljaj kako je došlo do cepanja sakoa. Možda je pao, možda ga je sam iscepao, možda ga je grom udario itd. To je ta manipulacija, to je ta zamena teza.Do koje mere ide ta banalizacija i ta relativizacija čistog fašizma u Srbiji?

po lažnim vestima i prljavoj kampanji protiv Aleksandra Vučića i svih nas iz SNS.Dužnost i obaveza svakog od nas, svakog pristojnog čoveka, svake institucije u Srbiji je da kaže - stop fašizmu, stop nasilju, stop Đilasovim i Boškovim batinašima.Predsedavajuća, želim da pružim snažnu podršku kolegama iz SNS, šefu poslaničke grupe Aleksandru Martinoviću i koleginici Sandri Božić, koji su se odlučili da otpočnu štrajk glađu iz razloga što žele da pravosuđe i tužilaštvo konačno u Srbiji počnu da rade svoj posao, da zaustavimo ovakve fašističke napade pojedinih predstavnika naroda u Narodnoj u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pokušajima da se fašizam uvede na mala vrata u Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvažena predsednice.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, složiću se sa svim onim što ste složiću se sa svim onim što ste rekli tokom malopređašnjeg obrazloženja i ponoviću još jednom da konačno moramo da stavimo tačku i da osnovna norma društvenog ponašanja u Srbiji ne sme da bude nasilničko i siledžijsko ponašanje i da Tužilaštvo i nadležni organi i nadležne institucije moraju konačno da odreaguju. Tu u potpunosti podržavamo stav kolega iz SNS.Sa druge strane, danas na početku sednice ste bili potpuno u pravu kad ste gospodina Ševarlića pitali – šta vi zapravo želite da kažete? Četiri godine ste u ovom parlamentu, vi ne poznajete ni Poslovnik, zapravo pokušavate da ga zloupotrebite, a ne znate da ga zloupotrebite, a sa druge strane ne znate ni šta želite da kažete.Onda, na sve to, on pokušava na jedan politički način, pošto je definitivno više politički minoran, nebitan, znate, dođete iz jedne poslaničke grupe, pa onda napustite tu poslaničku grupu, budete nekakav samostalan poslanik, neprepoznatljiv, nevidljiv u javnosti, nevidljiv u parlamentu, potrebni su vam politički poeni, ne znate kako da dođete do tih politički poena i onda osmislite – štrajkovaću glađu. Zbog čega štrajkujete glađu? Zato što je neko izdao Kosovo i Metohiju. Ko je izdao Kosovo i Metohiju?Onda mu se Boško Obradović prikači kao politička pijavica, kao što su se prikačili na ovaj protest u 20 časova. Zapravo ne protest, oprostite, nego 20 časova kada smo svi trebali da izađemo i da aplaudiramo herojima Srbije, pre svega zdravstvenim radnicima, ali i svima onima koji su pomogli da ovaj sistem funkcioniše u jednom najtežem trenutku, pa se jedan deo opozicije se, kao političke pijavice, prikače u 20,05 misleći da na taj način politički profitiraju.Tako Boško Obradović, pošto je verovatno istrošio sve političke ideje, on se prikačio nekom nazovite protestu ili štrajku glađu, kako već to definišu, jer nema više ideja, nema više načina kako da dođe do incidenata, jer postaje politički previše minoran.Šta je to predsednik Srbije rekao i na koji način je to predsednik Srbije izdao Kosovo i Metohiju? Zato što je rekao nešto što je istina, nešto što pripremaju drugi i zato što je rekao da je pozivao u Srbiji na unutrašnji dijalog i zato što je postavio pitanje – dobro, recite mi sada šta je rešenje? I zato što je na insistiranje jednog dela opozicije, koji jedan od njih sedi danas na stepenicama i štrajkuje glađu, insistirali su, ispravite me ako grešim, da se održi sednica Narodne skupštine Republike Srbije na kojoj će se razgovarati o pitanju Kosova i Metohije, zapravo podneti Izveštaj o Kosovu i Metohiji?Sve što su što su imali da kažu mogli su da dođu na tu sednicu i da saopšte, apsolutno sve. Vlada Republike Srbije i predsednik pokazuju spremnost da idu u susret problemima, da daju odgovore na teška pitanja. Pitanje Kosova i Metohije je veoma teško pitanje i predsednik i Vlada shvataju da je veoma važno da se dijalog nastavi i da dijalog nema alternativu, ali za to što nema dijaloga nije kriva Srbija i niko ne može da okrivi Srbiju. Srbija čini sve da dođe do kompromisnog i pravičnog rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane.I predsednik Srbije i Vlada Republike Srbije ne vode, po pitanju Kosova i Metohije, politiku sa maskama, već politiku bez maski. Istina Istina mora da bude osnov za iznalaženje kompromisnog rešenja po pitanju Kosova i Metohije. I predsednik se pojavio pred parlamentom i vrlo otvoreno o tome govorio.Mi smo tada vrlo jasno rekli ma koliko je taj put težak i ma koliko je taj put za nas i emotivno težak i ni malo lak mi taj put moramo da nastavimo, jer ne postoji drugi put i ne postoji drugi pravac. Ali, u svemu tome moramo da budemo realni sami prema sebi, pre svega, i da prihvatimo greške onda kada su te greške počinjene.Nije Kosovo i Metohija izgubljeno onako kako bi to drugi želeli, ali nije ni naše onako kako bi mi to želeli, ali je pitanje – zašto su oni koji u tom trenutku nisu bili u sali Narodne skupštine Republike Srbije duži vremenski period krili mnoge stvari baš upravo po pitanju Kosova i Metohije?Dozvolite, jesu li lica sa poternica politički lideri sa kojima se moralo razgovarati? Jesu li se rezolucije menjale u avionu? Zašto su pitanje Kosova i Metohije iz Njujorka prebacili u Brisel? Zašto su pred Međunarodnim sudom pravde postavili pogrešno pitanje? Zašto su granični prelazi?Sve oko graničnih prelaza, dame i gospodo narodni poslanici, je završeno do 2011. godine i zna se koje stavio paraf i potpis na to, a pošto su izbori bili 2012. godine, znalo se da će to sniziti rejting. E, da ne bi govorili o tome, onda se prećutalo, pa se to ostavilo na odgovornost narednoj Vladi.Ali, ne vredi danas da govorimo o tim i o takvim kukavicama, jer kukavice su oni koji se u tom trenutku nisu pojavili u parlamentu da otvoreno o tome razgovaraju. Sve što imate da kažete, dozvolite, dođite u salu, saopštite svoj stav, saopštite svoje mišljenje. Dajte da čujemo šta je konačno njihova alternativa po pitanju Kosova i Metohije, naša je jasna. Nema danas rešenja, rešenja bez kompromisa, bez Srbije. Za razliku od nekih prethodnih perioda, Srbija danas može nešto da kaže i da traži, a ne da samo gleda kako od nje otimaju deo po deo teritorije. Ali, da bi došli do toga bilo je potrebno mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije i mnogo posvećenosti, pre svega.Koliko svega.Koliko ćemo benefita izvući u narednom vremenskom periodu to opet zavisi od naše realnosti, koliko mi možemo da budemo realni sami prema sebi. Građani, kada govorimo o pitanju Kosova i Metohije, pre svega od nas očekuju istinu, ali očekuju od svih nas odgovoran i ozbiljan odnos. Ta realnost znači da li mi možemo konačno da sagledamo realno situaciju na prostoru Kosova i Metohije i da shodno tome imamo realna očekivanja?Dozvolite, na jednoj strani zapad insistira da Srbija prestane sa diplomatskim aktivnostima, jesam li u pravu? Priština kaže da ih to iritira i da je to jedan od razloga zašto ne žele da nastave dijalog. Nije problem, mi smo to znali. To je opšte poznato, ali znate šta je problem? Albanci ili šiptari, nazovite ih kako god hoćete, ma koliko se politički razlikovali, o jednom misle svi isto, a to je o nezavisnosti Kosova i Metohije, imaju potpuno identičan stav. Ovde u Srbiji tog konsenzusa nema, dok mi pokušavamo sa kolegama koje su tog dana učestvovale ove u raspravi i svaka čast i kolegama iz SRS koji su tada pozvali građane, ako se sećate, tada su bili izbori, pozvali građane da izađu i da glasaju za „Srpsku listu“. To je jedinstvo. Uvek smo jaki onoliko koliko smo jedinstveni i treba da po pitanju Kosova i Metohije uvek težimo da izgradimo taj konsenzus. To je važno.Sa druge strane, imate onaj deo opozicije koji se nije opredelio da dođe u salu i kaže šta misli, već je to govorio iz skupštinskog hola. A šta su govorili iz skupštinskog hola? Šta su rekli za diplomatsku aktivnost? Nije, zaboga, etički, nije u skladu, nije moralno, za to se uzimao novac. Čekajte, mi smo iz skupštinskog hola slušali reči prištinskih političara. Dakle, reči prištinskih političara smo slušali iz skupštinskog hola i danas oni imaju puno pravo da nama spočitavaju pitanje Kosova i Metohije.Mislim da je bolje da ćute. Mislim da je najbolje da po pitanju Kosova i Metohije zaćute, jer onda kada su trebali da pričaju, nisu našli za shodno.Dakle, mi smo potpuno ubeđeni, predsednik Srbije, Vlada Republike Srbije čine sve da iznađu kompromisno, pravično rešenje koje će biti prihvatljivo za obe strane. Čine sve upravo zbog generacija koje dolaze, jer nemamo tu odgovornost da ovo pitanje prebacujemo na generacije koje dolaze.Kako vreme bude prolazilo, ovo pitanje će postajati sve teže i mi na kraju nećemo imati o čemu da razgovaramo. Za razliku od svih ostalih i predsednik i Vlada otvoreno govore istinu pred građanima Srbije. Istinu i onda kada odu i u SAD i u bilo koju drugu državu,

kako je do sada činio i predsednik i Vlada, i insistiraju na dijalogu, i sve dok, kao i do sada što su činili, dosledno i odlučno brane nacionalne i državne interese.Sve ostalo je sramno. Sve ostalo je licemerno. Sve ostalo je nemoralno i sve ostalo samo dovoljno govori od strane onih koji su hteli da navodno protestuju zbog toga, govori o njihovom i moralnom i političkom karakteru. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik gospođa Maja Gojković.Izvolite. Zahvaljujem.Čini mi se da smo zaboravili danas suštinu zašto raspravljamo i o čemu uopšte raspravljamo na ovoj sednici Narodne skupštine. Ja bih rekla da je čitava ova danas loše izrežirana amaterska priča od strane lidera Saveza za Srbiju Boška Obradovića i Miladina Ševarlića, u stvari, pokušaj da spreče ono što sutra treba da se dešava u našoj državi usvajanjem ovog paketa izmena i dopuna zakona, a to je svakako da sutra izborne komisije moraju da nastavljaju sa izbornim radnjama koje su prekinute onoga trenutka kada je uvedeno vanredno stanje u našoj državi.To je svrha današnjeg ovog igrokaza igrokaza između Ševarlića i Boška Obradovića. Neću nikoga zaista da štedim, ne pada mi na kraj pameti, jer ne štede ni oni nas, ne štede ni oni mene, pa ne moram ni ja njih, niti moram. Ko kaže da ja moram biranim rečnima da se obratim ili da opišem ponašanje nekog poslanika? Zaista ne moram. Istom merom, onako kako se oni obraćaju meni, na taj način, sa istim uvažavanjem ću se obraćati ja njima, kada opisujem ono što pokušavaju da urade od Srbije i pokušavaju da urade od Narodne skupštine Republike Srbije. Žele da obesmisle sve, iz nemoći da dobiju poverenje građana ove države.Baš me interesuje kako izgleda birač gospodina Ševarlića. Mene to interesuje, koliko je to ljudi i gde zaokružilo njegovo ime. On je bio na listi, pa i u sada propaloj poslaničkoj grupi Dveri. On se samo - Lesi se danas vratila svojoj kući, i ništa više. I niko me neće ubediti posle 30 godina bavljenja politikom, da je on danas slučajno ustao, slučajno tražio da mi raspravljamo o nekoj izvrnutoj rečenici predsednika države od pre dve godine, koju je opet neko slučajno baš juče ili danas izvrteo na tim društvenim mrežama i onda je on tako, čovek zreo, od nekih 70 godina, iste sekunde izašao napolje, seo na stepenice i rekao – ja ću sada da štrajkujem, jer se ne raspravlja o Kosovu i Metohiji, a mi se svi kopčamo izgleda na leđa i nosimo ludačke košulje, izgleda, i ne znamo da razmišljamo svojim mozgovima i ne znamo da prepoznamo kako je posle reda incidenata u režiji Boška Obradovića, ovo sada kao nešto spontano. Malo sutra je spontano.Onda je Boško Obradović baš rešio da od fašiste malo glumi žrtvu, pa su juče spinovali da je Marjan Rističević imao nož u rukama. Sram ih bilo. Sram ih bilo sve zajedno, za to što rade državi. Ne rade oni ništa ni meni, ni Marjanu Rističeviću, ni Peri, ni Žiki, ovde u parlamentu, oni to rade Srbiji i građanima Srbije.Iz čista mira jedan ključ za automobil pretvore u nož. I Marinika Tepić se opet slučajno prevrće od bola i straha i baš ona ne zna kako izgleda ključ od automobila, pa joj se čini nož.Sve je to jedna režirana predstava, režirana predstava da se Srbija predstavi u, ne znam, jednom delu društva, i još gore, u inostranstvu, pred nekima koji hoće da slušaju tu predstavu, je ovde diktatura, da ovde s pravom narkomani, dileri drogom dođu da prebiju Marijana, jer Marijan ima neki perorez neki, nož, a ne ključeve. Oni su baš od kuće odlučili to jutro da dođu da Marijana spreče u zločinačkom poduhvatu da vozi svoj auto. Jel to to hoće nas koji još uvek imamo nešto malo razuma da ubede, samo zato što je otvoreno pročitano, rečeno više puta ko su ti ljudi sa Boškom Obradovićem koji su došli ovde da nas uče demokratiji pre dva dana? Jasno i glasno je rečeno da to nisu anđeli koji sprovode demokratiju, nego su to narko dileri sa ovakvim dosijeima, ovakvim dosijeima sa pravosnažnim presudama itd.Mi itd.Mi čitav dan danas razgovaramo o tome i branimo se od ološa, od vucibatina koje hoće od ove države da naprave zaista nedemokratsku državu, da dođu ovde na vlast bez izbora. To je čitava ideja. Jer, da veruju da imaju veliku podršku, da veruju da će zaista da ustane masovno Srbija da se bori protiv nedemokratije u ovom parlamentu, onda bi izašli na izbore 21. juna. I onda bi ta masa ljudi mirno, tiho, olovkom, ja tvrdim da je olovka najjače oružje, najjače oružje. Ne moraš nikom da se ispovedaš, ideš tamo iza i zaokružiš za koga si. si. Nikad nisam glasala protiv, uvek sam glasala kroz svoj život za nečiju politiku. Ali, naravno da ne veruju u to i vrlo dobro znaju, Đilas je jedan moćan čovek, bogat čovek, koji svaki dan radi istraživanja. On zna da ne može da dođe na vlast putem izbora.A, ovaj pajac je samo izvršitelj ovde, da popunjava naslovne stranice novina, da se ne bi pisalo da mi donosimo demokratske zakone, da se ne bi pisalo da je posle sastanka sa predsednikom države, gde su prisustvovale oko 20 stranaka, lista koje žele da izađu na izbore i poštuju demokratske procese u ovoj državi, poštuju Ustav i poštuju zakon, da su tražili da se omogući da potpise overavaju, najviše su to tražili pripadnici manjinskih stranaka, a onda još jedna stranka, to sam čula, da li lista „Jedan od pet miliona“ i još neki. Oni su tražili, zato što nemaju uslove da to rade, nemaju uslove da u svoje sredine dovode overivače, odnosno notare.Ja ne vidim šta je sporno u cilju poboljšanja uslova za izlaske na izbore, da to kao nekada urade i opštinski overivači ili sudski overivači ili već zavisi u kom pravcu ide ta liberalizacija? E, o tome se neće pričati, o tome se neće obavestiti Tanja Fajon i Bilčik, nego će im Đilas koliko puta se predsednik pozdravio laktom, prstom, palcem sa doktorima iz Narodne Republike Kine i pisaće se o onome što svakodnevno režira Boško Obradović kao pajac i klovn koji predstavlja Savez za Srbiju ovde. Ako nije pajac i klovn, nek me tuži. Meni to deluje kao to.A, oni koji ga podržavaju i koji su došli ovde pre dva dana da nas tuku, da nas tuku, uvaženi poslaniče, koji ne možete to da izgovorite, jako vam je to teško, zato što i vi pripadate tom načinu razmišljanja. Ne možete, jednostavno, to je toliko vama teško da izgovorite.Znate šta, prava osoba koja traži da se o tome otvoreno govori u našem društvu, o fašizmu, sam sigurno ja. Od mene je sve počelo. Samo je onda to bilo smešno. Samo su onda poslanici Marinika Tepić i još poneka govorila – ako se to uopšte desilo, upad Boška Obradovića. to vreme je Ševarlić bio sa njima u poslaničkom klubu, nije mu ništa smetalo. Ništa mu nije smetalo što su ušli kod predsednika Narodne skupštine, upali i što su me maltretirali, što su maltretirali sekretarice, što su maltretirali šefa mog kabineta, nije ni u jednoj stranci čovek.Bošku čovek.Bošku Obradoviću, kao svakom fašisti, smetalo je što on ima kravatu, pa je rekao – maneken, šta ti glumiš, jednom finom čoveku koji ga je zamolio da dođe kod njega u kancelariju, pa ako ima nešto da kaže, da kaže, da dogovore, da mu pomogne, nije uopšte razumeo, nikad nije bio u tome šta se dešava. On kaže, onako kako to nacisti, fašisti inače hoće da ponize nekoga ko ne govori rečnikom kao što govore oni, maneken, šta ti glumiš. Čovek je bio u šoku. On kaže da li su to ovi koji zastupaju porodične vrednosti. Ja kažem – da, to su baš ti, koji imaju časno ime koje su okaljali, okaljali time.Narko dileri na stepenicama Narodne skupštine Republike Srbije, strašno. Bilmezi neki u crnim majicama, namerno, svi imaju crne majice. To je kao slučajno? Ne, nego pokazuju Srbiji kako će da izgleda država kada oni preotmu vlast, ne glasovima, ne glasovima, kada oni preotmu vlast tako što će da nas tuku.Danas tuku Marijana Rističevića, kidaju mu sako i onda dame iz Saveza za Srbiju, glumci, slikari, ne znam ni ja ko se sve oglasio, sa kojim zanimanjem, nude da kupe Marijanu Rističeviću novi sako. Fuj! Eto šta imam da im kažem – fuj!Ja sam građanska Srbija zato što poštujem državu. Tako se ponašaju građani. Zato što poštujem veru svoju i tuđu, zato što poštujem porodicu, zato što poštujem pravila, zato što poštujem zakone. Tako se ponašaju oni koji kažu za sebe da su građani, a oni koji su malograđani oni se ponašaju ovako. Smeju se na nasilje ispred Narodne skupštine Republike Srbije, nude da nam kupe nove sakoe, pa ponovo da ih kidaju. Gde ide ta politička opcija, ako je to uopšte opcija? Opcija znači izbor između onih koji rade nešto u državi, koji poštuju zakone, koji čuvaju dostojanstvo ove države, koji se bore sa svakim problemom, donose odluke, jer baviti se politikom znači da se svaki dan opredeljujete ili ste za ili protiv nečega.Zato u sledećem sazivu neće biti onih koji ne mogu da se opredele. Nisu ni za, nisu ni protiv, ovaj, onaj je vređao onu decu i tako. To je prošlost. To vam ja garantujem da nećete biti u sledećem sazivu, jer nema nikog ko će da glasa za vas.Da vas.Da vam kažem nešto, taj Boško Obradović u ovu salu, osim kada je želeo da nas sve disciplinuje, da nas maltretiraju, da nas ponižavaju, da šutaju policajca… Novine sutradan, koje su naklonjene, ne naklonjene, otvoreni bilten Boška Obradovića iz Saveza za Srbiju, njega intervjuišu bez ikakve mogućnosti da se čuje i taj policajac koga je on šutao, kaže – ja nisam šutnuo policajca. To je gotovo, to je zadata istina, čitava Srbija mora da kaže da je to istina. Nije istina. Taj policajac je ušao kod Ane Brnabić i kod mene u kancelariju, podigao nogavice, noge su mu bile krvave.Znači, krvave.Znači, ovde se ne poštuje ni vojska, ni policija. On sad poziva nekakvu vojsku i policiju da mu se pridruže. Ne daj Bože! Sačuvaj Bože da nam vojska i policija stanu iza jednog otvorenog fašiste.Trideset godina je ovde demokratija na delu. Ne znam kako je bilo za vreme Tita, jedna stranka, jedna partija, ima da ćutiš i gotovo, inače ideš ili u zatvor ili na Goli otok. Toga od devedesetih ovde nema. Niko nije tukao poslanike. To se sada desilo pre dva dana. Znaju oni da to nije bilo dobrog odjeka među građanima Srbije, pa čak i među onim njihovima, to nešto malo, malo možda što… Ne znam ni kako je moguće da u našoj državi neko može da podrži Boška Obradovića. To je meni šok, jedan

Da se zaboravi šta je taj čovek sve radio - tukao novinarke, tukao novinare, upadao u RTS i na sve to se onako cinično, kao svaki seoski đilkoš ispred samoposluge sa flašom piva, tako ga ja zamišljam, smeje i sve je u redu i sve se relativizuje, i kada on nešto uradi onda nam prikažu kako Srbija to odobrava.Ako odobrava, ja ga pozivam da izađe na izbore 21, evo mu sve vreme sveta u svim medijima, jer mediji ga vole, on je svaki dan na televiziji. Mene kao Mene kao predsednika Narodne skupštine Republike Srbije retko ko pozove, verujte mi, da dam nekakvu izjavu kada se nešto ovde dešava. Boška Obradovića da, zato što je klovan koji popunjava vreme, jer ozbiljni ljudi ne mogu da se dočepaju televizije, izgleda, da ozbiljno razgovaraju, nego samo klovnovi i oni koji prave incidente. Ja ne pamtim kad sam gostovala negde duže od minut do dva, na ulici pored neke reke, pa čekam da me uključe po 25 minuta, smrzavam se u Novom Sadu na trgu i sva srećna što ću reći da ćemo imati sednicu i onda kažu – prošlo nam je vreme.Tako izgleda odnos prema ozbiljnom čoveku koga Boško Obradović kao ruši i za koga Sergej kaže – dosta je bilo prćije Maje Gojković i tako neke nebuloze, a o njima svaki dan slušamo i oni su postali zvezde granda, što se tiče politike. O njihovim glupostima i budalaštinama se svaki dan piše i mi ovde smo upali u zamku i svaki dan ih komentarišemo. Svaki dan komentarišemo šta su vucibatine uradile, napisale, rekle i kako će da nas tuku i ako mi sad ne odložimo izbore za decembar mesec, oni će da na ubijaju po kućama.Izbori ne mogu da se odlože. Onaj ko se poziva na Ustav i zakon ne može da odloži izbore. Boško Obradović neka lično uvede vanredno stanje u ovu državu, po Ustavu, ali neka to objasni pokretu šerpe i lonci, jer prvo su se organizovali da udaraju u šerpe i lonce da bi ukinuli vanredno stanje, a sada kada je ukinuto vanredno stanje, politička ideja Boška Obradovića i Dragana Đilasa je da se produži vanredno stanje na još

datuma za izbore. Ko zna zašto? Uopšte ne razumem šta će taj decembar da donese i šta je to različito u odnosu na jun ili na april kada smo trebali da imamo izbore.U Ustavu piše – samo kada je vanredno stanje mogu da se odlože izbore. Vanredno stanje je prošlo i sada idemo na izbore i građani Srbije će izaći na te izbore i imaće šansu da, od onih političkih stranaka koje izađu tog dana na izbore, koji predaju liste, zaokruže onu političku opciju koja im najviše odgovara. Ne mogu da zaokruže nekog ko neće da učestvuje na izbore. To nikada nije bilo. Bolje čak i ova simpatična ideja Borisa Tadića da izađu, pa da ne dolaze ili šta ja znam. Bolje to, nego uopšte ne izaći na izbore i onda pisati negde tamo da oni nisu prošli na izborima i nisu ni izašli zbog ne znam kakvih uslova. Ništa mi tu nije jasno.Meni je samo jasno da Boško Obradović dve godine ili godinu i po dana prima svakog meseca 100.000 dinara. To je važno da građani Srbije čuju. Kao predsednik parlamenta nisam nikada želela da pričam ovim rečnikom,

svaku sednicu se upišu da su ovde i uzimaju putne troškove, da se ne lažemo, a naši građani se ovde bore za minimalac ili za posao. On radio ne radio uzme toliki novac.Šta još da radi fašista Boško Obradović, ovaj koji hoće da naglo u ova dva dana postane žrtva? On živi na Dedinju, mnogi žive tamo u tom kraju Beograda, ali on je onako iz Čačka došao i odmah pronašao stan na Dedinju i Narodna Skupština Republike Srbije, u prevodu građani ove države mu svakog meseca plaćaju stan tamo, da spava da živi u Beogradu, a da ne radi i to je koliko smo odlučili, Administrativni odbor pre hiljadu godine rekao da to košta 30.000 dinara i eto to je to.Znači, Boško Obradović, taj koji bojkotuje sam sebe, ne bojkotuje novac građana Srbije, ima masnu platu za nerad, 100.000 dinara i građani Srbije, poštovani građani Srbije, vi mu plaćate iznajmljeni stan na Dedinju sve ovo vreme dok on tvrdi da ne dolazi, a inače kao što ste čuli kada je pokušao da blokira policijsku stanicu u opštini Vračar on je opet ismevao tamo te ljude koji rade svoj posao i onda je svoj privatni automobil proglasio za službeni automobil Narodne Skupštine Republike Srbije. Mi imamo možda jedan automobil,

Znači, gde god se pojavi laže, ali je možda mislio da je službeni zato što je naplatio troškove pa uzeo pare za benzin da se vozika po Beogradu.Meni je sve ovo nasilje i maltretiranje, koje on čini, fizički napadi nad poslanike, veliki znak pitanja zašto tužilaštvo koje je dužno i kada pročita neki natpis u novinama da reaguje, zašto tužilaštvo ćuti? Kakve to veze ima što on im poslanički imunitet? Tužilaštvo mora da reaguje. Da li će se on pozvati na imunitet ili neće, to možemo da utvrdio samo ako tužilaštvo reaguje. Pošto on čeka da bude žrtva, on nikako da postane žrtva, pa da maše time kako je on politički progonjen, iako napad na poslanika u Narodnoj Skupštini nije valjda političko delovanje, nego krivično delo, jer oni su njega napali u grupi, to se kvalifikuje kao napad u grupi, to ipak nije prekršaj, to je krivično delo po meni, ali dobro ja nisam ni tužilac, ni sudija, ja sam kako ono - vođa privatne prćije i tako nešto, kako me već kvalifikuju ovi koji mnogo bolje znaju ovaj posao da rade, izgleda od nekoga ko radi ovo godinama. Nemam ništa protiv, ali na nama je onda.Kažem Bošku Obradoviću, nikada neće biti žrtva dok god smo mi ovde većina, ali tužilaštvo mora da reaguje, a onda ćemo mi da odlučimo ovde u parlamentu, bez obzira i vi znate kako to izgleda. Ne bi nam bilo prvi put da raspravljamo o nečijem imunitetu. On može da se ne pozove na imunitet, a mi opet da mu ga uspostavimo i da mu ne dozvolimo da bude žrtva. Ali da pričamo čitav dan o njemu ovde, o njegovom ponašanju kao predstavnika građana Srbije,

svakog mesece. Tome da posvetimo jednu sednicu, ceo dan samo o tome da padnu maske, a ne da mi se prenemaže na stepeništu i pokazuje se kao žrtva, on jadan, bedan deli sudbinu običnog građanina. Obični građani bi svi voleli da žive i da budu bogati kao Boško Obradović, a da ne kažem da još sumnjam da ima još nekih izvora prihoda da bi se ovako ponašao kako se ponaša.Tako da ja vas molim da mi danas izglasamo ove izmene i dopune jer mi smo pre neki dan usvojili zakon po kome moraju izborne radnje da se nastave sutra, da Boška Obradovića pustimo Savezu za Srbiju i čitavom tom finom demokratskom društvu koji sami za sebe govore da su intelektualci, a intelektualac, kao i jedna žena nikada za sebe neće reći da je intelektualac, kao što nijedna žena sama za sebe neće reći da je dama. To neko drugi valjda treba da oceni. Da oni vide šta će sa Boškom Obradovićem. Ja bih volela da on nastavi da ih predstavlja jer onda zaista neće biti izbora na izborima jer neće ljudi, to nešto malo u našem društvu koje je otišlo na neku drugu stranu, pa misli da je da ovo alternativa, očigledno ako Boško Obradović bude njih predvodio i nastavio ovako da deluje nasilnički ne treba niko više da razmišlja kako će izgledati rezultati na izborima 21. juna, pošto građani Srbije nikada ne greše i znaju da vrednuju rad, trudi i nekog ko voli Srbiju. nekog ko voli Srbiju. Neće dati glas onome koji mrzi Srbiju i koji pravi haos u ovoj državi. Mi to nećemo dozvoliti.Pozivam naše uvažene poslanike Martinovića i Sandru Božić da izdrže u svojim nastojanjima, ali ne utičem na pravosudne organe nikako. Samo ih molim da pročitaju novine od pre dva dana i juče, da vide šta se dešavalo ispred i u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da nam kažu svoju ocenu – da li smatraju da je počinjeno neko krivično delo ili oni smatraju da se zaista ništa nije desilo u ovoj državi. Hvala.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, cenim kada se narodni poslanici bore za teritoriju Republike Srbije, ako to rade iskreno. Dakle, mene ne mogu ubediti batinama. Možda dobrim argumentom mogu, ali batinama ma koliko one bile jake to ne može. Posebno to ne dozvoljavam kada vidim da to čine fašističke grupe.Sada da pogledamo „Ekspres“ prištinski od 22. jula 2010. godine. Posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, koje je tražio Vuk Jeremić, po dogovoru koji su ranije imali sa američkom ambasadom. Kada prištinski časopis na kome se vidi i albanski jezik, kada oni naslov napišu na srpskom – hvala Vuče, onda znate koliko cene to što je Vuk Jeremić

odloži priznanje nezavisnosti Kosova za period posle drugog kruga srpskih predsedničkih izbora,

Pokojni premijer Đinđić je ubijen za manje od toga, zavapio Stefanović na tom sastanku. To je učinjeno. Boris Tadiće je, čini mi se, položio zakletvu 14. ili tako, februara, u Rumuniju, odnosno 14. februara su Albanci proglasili nezavisnost, a Boris Tadić je, odnosno 14. februara izabran, Albanci su proglasili nezavisnost nekoliko dana, čini mi se 17. februara. To je dokaz da su učestvovali u nezavisnosti Kosova i Metohije.Vi ste, takođe, dame i gospodo narodni poslanici, mogli da čujete više puta od gospodina Ševarlića, da on sa Dverima i Boškom Obradovićem više nema ništa. Bez obzira, ima stara izreka, kaže – pojedinac ili društvo se poznaje po predvodniku. Ako vas na izbornoj listi predvodi Boško Obradović, onda ste malo prepoznati na takav način, posebno posle negiranja kao - više nisam sa njim, ali sam ipak sa njim.Dame njim.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne verujem ni u pacifizam, humanizam, ovde od jednog kolege, koji tu govori nešto, pa kao, vi sad Đilasa, odbrana Đilasa i tako dalje. Svi se sećate poruke Dveri kako nas treba vešati na Terazijama, do slovce - treba nas vešati na Terazijama. Da li je to tačno, da ne skidamo odgovore na te „tvitove“ i kolega koji ovde hoće sebe da predstavi kao humanistom je rekao - nemojte ih vešati na Terazijama, tamo vešaju rodoljube. Znači, možete tamo negde gde se ne vidi, ali nemojte, na Terazijama se vešaju rodoljubi. Takođe se sećate incidenta u Narodnoj skupštini koji je izazvao onaj Ljotićevac, gde je posle tog incidenta naš kolega humanista bacio mu ovako, čestitao, i bacio pet, kao - svaka čast majstore. E, sad ja vas pitam kakva je to vrsta humanizma i zabrinutosti?Još nešto da vam kažem, postoje materijalni i finansijski razlozi, odnosno naše kolege, prvo verujem da štrajkuju glađu zbog nemoći tužilaštva. Tužilaštvo mora da spreči nasilje, da kazni prethodno da se ne bi desilo novo. Ukoliko nešto ne kaznite, suđeno je da vam se to ponovi. Zakon je za svakoga zakon. Zlo se tuče dok je malo, ima izreka. Tužilaštvo to nije uradilo i poslednji je momenat da svojim delovanjem stvore regularne uslove pod kojima će se odvijati izborna kampanja, odnosno pod kojima će se ti izbori odvijati.Sada,

vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim i bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana, ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir, kazniće se zatvorom do tri godine. Kaže stav 2. - ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno u grupi, podvlačim, izvršeno u grupi, ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do težeg ponižavanja građana, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina, laka telesna povreda, treba li neki dokaz još.Dakle, to je ono što je tužilaštvo propustilo, da se bavi svojim poslom, da sankcioniše nasilje, jer nasilje i oružje slabi, a nenasilje je oružje jakih. I to nenasilje ne možemo da stvorimo samo mi, već tužilaštvo, štiteći, nevine kažnjavajući krivim, treba da stvori uslove da se to odvija u atmosferi koja neće biti nasilna po ulicama.Šta se dešava u parlamentu, ko je kome kako rekao i način, to ostaje među nama. Priznajem da sam veoma oštar u svojim diskusijama, ali, neka kaže neki kolega da sam napolju bilo šta uradio protiv njega. Ovde su pred ovim klupama pokušali fizički da nasrnu na mene.Majka mene.Majka mi je bila slabašnog zdravlja. Umrla je za tri dana, ali nikada nijednog kolegu, bez obzira šta su radili, nisam optužio za to i ne pada mi napamet da ga optužim. To se ipak završilo bez fizičkog nasrtanja, završilo se ovde, ali pustimo oko za oko, pozivam sve da ne odgovaraju na nasilje ljotićevaca i drugih. Nije samo Boško nasilan, setite se Bastaća, kese na glavu, setite se pregrađivanja ulice, setite se kada su dočekivali Šešelja,

u Narodnu skupštinu.Setimo se čupanja znaka, setimo se upada u Predsedništvo. Setimo se pokušaja razbijanja vrata Narodne skupštine. Setimo se svih tih nasilja koja su se desile i to je problem tužilaštva. Tužilaštvo traži da ih poštujemo, jer je samostalno. Pravosuđe je nezavisno.Hoćemo mi vas da poštujemo, ali počnite vi da poštujete sami sebe i da radite svoj posao iz samopoštovanja. Batine su bile, batine će proći, ali ja pred njima nemam nameru da kleknem.Mićunović nije tu, možda sam ga jednom dosetkom uvredio, što mi je žao, ali je rekao jednu stvar, citirajući nekog – odavde me mogu samo na bajonetima izneti. Sve dok građani glasaju i prođem na listi, ja ovde ne izlazim, bez obzira koliko ljotićevaca bilo i šta u rukama imali.

On treba toga da se odrekne. Nije on tako bezveze, može da bude rečit, ali mora da se odrekne te vrste politike, ukoliko misli da bude uspešan u toj politici.Pokušao sam da mu pomognem time što sam dokazivao da nije antikomunista, što se predstavlja, da nije veliki vernik. Zamislite vernika koji je uveče došao kući i kaže – e, mi veliki vernici Srbi, sledbenici Marka Miljanova čojstva, junaštvo, danas smo na stepeništu prebili neke kolege, prebili smo jednog tamo što nam se ne sviđa koji ima 62. godine.Da li su to vernici, da li su to humanisti? Naravno da nisu. Nisu ni oni koji ih podržavaju. Da li je Dragan Đilas usko vezan sa njim? Ovde je bilo neko poređenje sa bakljama, naravno da jeste. Nije sa Boškićem Vučić čupao znak, nego Dragan Đilas. Nije u RTS upao upao blisko vezan. Nije upao, evo ima i fotografija, Dragan Đilas, prilikom nasilja, nije u RTS upao sa Vučićem itd.U tim nasilnim pokušajevima je bio Boško Obradović, usko, blisko pripijen uz Dragana Đilasa. Na mestu Dragana Đilasa bih se ja zabrinuo, zato što odgovornost nije na pojedincu koji ujeda i na čoporu. Odgovornost je i na gazdi čopora. Malo je ružno poređenje, ali to u Sremu je tako. Kada te napadne čopor kažu – nije kriv samo čopor, već i gazda čopora.Postoji ta njihova uzajamna veza, cilj je odložiti izbore da Srbija ne bude demokratska zemlja, što dalje. Maja Divac se pojavila, kaže – nema zemlje u kojoj se izbori održavaju. Evo, ja ću nabrojati, Francuska 15. mart, pitajte ministra, da li je tačno da su lokalni izbori na celoj teritoriji Francuske obavljeni 15. marta u usponu epidemije zarazne bolesti? Sa četiri hiljade obolelih tog dana, čini mi se i 91 mrtvim?Da li je istina da su u Južnoj, ne Severnoj, Koreji održani izbori sa 11.000 zaraženih? Ima stvari koje se moraju zbog države, zbog upravljanja državom. Ne biraju nas… Kaže Janko Veselinović, vratite mi državu. Pa, nije država stvar pa da ti vratimo. Mi dobijamo pravo upravljanja javnim poslovima, je li tako, ministre, a ne dobijamo državu. Oni to doživljavaju – mi smo pobedili na izborima, država je naša, možemo da radimo šta hoćemo, možemo da uzmemo 619.000.000

stranka dobije, na čudan način se te pare transferišu. Sad tobože kliktanjem ne znam čega, feng šui, neke terapije itd. i tako se prazni novac koji je namenjen izbornim listama, a ne pojedincima koji su vodili tu izbornu listu. Ja vas pitam gde, u kojoj državi on može da zaradi mesečno 60.000 evra i strpa u svoj džep? Nema je.Ovo je šema po kojoj je Boško Obradović za manje od godinu dana ispumpao 250.000 evra koje mu je država dala za stranku, ne za njega lično. Pazite, Cvijanović Ivan, Verica, Željka preduzetničke radnje, iz Borče, Simidžija iz Borče itd. Dvadeset miliona. Pa, šta su mu u izbornoj kampanji oni radili za 20 miliona? Odmah sledećeg dana novac podignut u kešu. To su fiktivni poslovi, to je pranje para, to je utaja poreza, to su teška krivična dela.Ja kad sam dobio ovu dokumentaciju, obaveza je bila da prosledim Tužilaštvu za organizovani kriminal. Zašto Boško Obradović hoće da odloži izbore? Nije on na finansiranje došao sam, već u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije koja ga je pogurala, a bogami malo i Skot. I sada dobija 25.000 evra, plus 1.000 evra plate, plus stan na Dedinju. Ne gubi se njemu tako lako. Batinama, nasiljem, oni će probati da prolongiraju što duže izbore, da što duže dobija 25.000 evra mesečno, trista hiljada godišnje, da to transferiše u svoje džepove.Pri tome, kada je policija vršila istragu, tužilaštvo je to koje treba da uradi posao, tužilaštvo to ne radi. Danas naše kolege štrajkuju zbog tog tužilaštva i vreme je da to tužilaštvo radi. Ne možemo 18 meseci plaćati 25.000 evra nasilnika koji vrši nasilje po Srbiji, da bi prolongirao izbore i dokazao kako je navodno u Srbiji diktatura. Hvala.